са предоставени окончателни резултати от преброяване на населението и жилищният фонд, проведено през месец февруари 2011 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Госпожо Фидосова, имате възможност да ни запознаете с доклада на Комисията по правни въпроси за второ гласуване. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще ви запозная с Доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс № внесен от народния представител Юлиана Колева и група народни представители на 30 юни 2011 г. „Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс”. прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя и наименованието на закона да бъде: „Закон за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс”. Гласували

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 1 в редакцията му по доклада на същата.

Подлагам на гласуване така направеното процедурно

„Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителите за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.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

който предвижда да се увеличи продължителността на мандата за представителността на национално равнище на организациите на работодателите и работниците и служителите от четири години на четири години и шест месеца, като основният мотив бе липсата на консенсус между социалните партньори по критерии за национална представителност. Могат да се направят следните забележки. Въпреки че в Преходната разпоредба се казва, че национално представителните организации, признати за такива с решение на Министерския съвет, запазват своята представителност до 13 юни 2012 г., това означава, че тяхната представителност се удължава не се удължава не със шест месеца, а с цели дванадесет месеца, или една година. По този параграф могат да се направят следните бележки. Законопроектът за нас от Коалиция за България има изцяло предизборен характер, защото се удължава представителността точно преди изборите. Заради конюнктурни съображения се променя принцип, а именно продължителност на мандата на национално представителна организация на работодатели и на синдикати. Не бива да се забравя, че в крайна сметка председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество не е изпълнил свое законово задължение съгласно чл. 36, ал. 4,

За нас това не е маловажен процес, защото национално представителните организации освен в диалога, преговорите и консултациите с правителството, участват в управлението на редица органи и институции, които разпределят и управляват финансови средства, включително и такива от Европейския съюз. Разбира се, ние от Коалиция за България сме благодарни на на членовете на Комисията по труда и социалната политика, на министъра, че подкрепиха нашето предложение, но в крайна сметка от шест месеца за тази година, срокът се увеличава на една година. Ние ще го подкрепим, защото комисията е подкрепила нашето предложение, но в никакъв случай не сме съгласни за такова голямо удължаване, точно преди изборите, на национално представителните организации. Благодаря. Няма. Други народни представители? Няма желаещи. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Цветан Костов, което комисията не подкрепя.

Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за § 1 в редакцията по доклада на комисията.

с което освен нарушаване на основна политика се създава и прецедент в Кодекса на труда – да се уреждат въпроси на един сектор. Освен това по този законопроект със същото наименование, със същите вносители, № 154-01-18 от 16 февруари 2011 г., Министерството на труда и социалната политика изказва отрицателно становище, в резултат на което същият бе изтеглен на 9 март 2011 г. В това становище министерството много ясно и точно описва целта и предназначението на процедурата по трудоустрояване, която е със защитен характер по отношение на собствените работници и служители. Тя не предвижда да се определят работни места, на които да се настаняват хора със здравословни проблеми. Министерството изказва категоричното си становище, че няма основание да се изключат определени категории работници и служители при определянето на местата за трудоустрояване. Сега обаче Министерството на труда и социалната политика изказва положително становище. Затова бих се радвал тук в залата да е министърът, за да каже какво се промени за тези четири месеца. България предлагаме съвсем друг подход. Ние считаме, че Кодексът на труда не трябва да предвижда изключения за отделни професионални общности или икономически сектори и дейности. Не отричаме спецификата на морския труд, но това е валидно и за други професии, например професиите, свързани с въздуха, под земята, при работа при височини и така нататък. Тук може би е Емануела Спасова, която също може да защити и хората, които работят в РВД – да имат абсолютно същите претенции. Затова може би е целесъобразно да се направи една комплексна оценка на действащите в момента разпоредби, да се види за кои други професии е относима и да предприеме адекватно решение. Затова ние предлагаме да се намали долният праг на квотата при определянето на работните места за трудоустрояване. В момента те са от 4 до 10% от общия брой на работниците в зависимост от икономическата дейност. Ние предлагаме тя да стане от 2 до 10%, като се увеличи значението и мястото на социалните партньори при определянето на годишната квота на местата за трудоустрояване. Категорично възразяваме срещу опитите да се намалява степента на социалната защита на наетите работници. Възразяваме остро и срещу това да се постигне по-голяма конкурентоспособност за сметка на социални и трудови права. Знаете, това бе решението на Комисията по транспорта.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойнев, хубаво е да свикнем, че международните актове, по които България е страна и е ратифицирала, трябва да се въвеждат в нашето законодателство. Вие като председател на тази комисия трябва да знаете, че Морската трудова конвенция

На практика ние трябва да изпълняваме всички тези международни ангажименти, които нашата страна е поела. Искам да не принизяваме труда на моряците, защото наистина извършват труд в едни много тежки условия в открито море. Техният труд наистина е много специфичен и трябва да се съобразим с тази специфика и да защитим тези хора, защото инциденти и заболявания в открито море има. Статистиката там е много тревожна, всеки инцидент, всяко заболяване в открито море на практика води до много тежки последици поради липсата на адекватна медицинска помощ на кораба, който е в открито море и поради невъзможността за бърза намеса и оказване на квалифицирана медицинска помощ. Затова считам, че трябва да се приемат предложените промени.

де факто там се третира начинът, по който се установява здравословното състояние на моряците. Никой не отрича работата на моряците, но никъде в тази конвенция не подлежат и не се изключват от трудоустрояване. Това, което предлагате Вие в това Ваше предложение, за мен лично толерира определени икономически субекти и директно мога да го нарека, че това е точно една лобистка поправка. Хубаво е, че министърът е тук, може би за да вземе отношение и да обясни защо на 16 февруари 2011 г. лично е подписал становище до Комисията по труда и социалната политика, което отрича и отхвърля предложенията на Емил Радев и Вяра Петрова. Благодаря ви. Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Емилия Масларова и Валентина Богданова, което комисията не подкрепя.

труда. В търговското мореплаване съставът на екипажите на корабите, изискванията към тях и ред други въпроси са подробно уредени в Кодекса за търговско мореплаване. Още повече дефиницията за морско лице в този кодекс е коренно различна от тази, която вие предлагате тук именно в Кодекса на труда. Нашето мнение е, че се получава един парадокс, де факто имаме дефиниции за морско лице в два кодекса – в Кодекса на труда и в Кодекса на търговско мореплаване, които са различни. Предлагаме тук да отпадне тази дефиниция. Благодаря ви.

парламентът, тук се коват законите, не може да имаме две различни дефиниции за морско лице. Няма как според конюнктурните му нужди и според лобизма, който се опитвате тук отново да вкарате в залата, човек да гледа различни дефиниции. Или дефиницията е една, или го има в единия кодекс, но не може в Кодекса за търговско мореплаване и в Кодекса на труда да има различни дефиниции за морско лице. Благодаря ви. Ако може Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стойнев, Масларова и Богданова, което не се подкрепя

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 4, както е по доклада.

предложение. Гласували 99 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 153-08-42 – общ проект на приетите на първо гласуване на 13 юли 2011 г. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-66,

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителите за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, де факто промените в Кодекса за социално осигуряване са ревизия на вашата пенсионна реформа. Знаете колко трудно бе приета тази пенсионна реформа, Вие смятахте, че е голям успех. Има съответни критики от Брюксел, но една от причините да се правят промените е именно червеният картон, който министърът на труда и социалната политика може би лично получи от Конституционния съд. причина е собствената ревизия на въведените от ГЕРБ мерки в тази пенсионна реформа. Именно в § 2 тази ревизия се отнася за статута на балерините, които в резултат на пенсионната реформа бе предвидено да се пенсионират при най-благоприятни условия, но без да бъдат направени съответните изменения в техния осигурителен статут. На практика от началото на годината досега те бяха с неизяснен статут, предвид новите условия за придобиване право на пенсия. За това ние от Коалиция за България многократно ви предупреждавахме. не се вслушахте относно промените, които направихте за балерините, и сега със закъснение, след шест месеца правите ревизия на тези ваши промени, което говори за липсата на чуваемост, на експертиза и на стратегическо мислене. Благодаря ви.

Благодаря. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, който комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 3, който се подкрепя от комисията.

Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В предложението на Министерския съвет, което се прави от 1 септември 2011 г. – вдовишките пенсии да бъдат повишени с 6,5%, фактически аз лично не виждам нищо лошо, защото в крайна сметка ние ще помогнем на хората, които живеят самотно. В същото време искам да ви припомня, че то беше предвидено за една далече по-различна дата. Ако не възразявате, малко ще ви върна към предизборните ви обещания, тъй като това, което ние предлагаме, са вашите предизборни обещания, които вие променихте през месец юли миналата година. Вие предвиждахте вдовишките добавки от 1 януари 2011 г. да станат 25%, от 1 януари 2012 г. да станат 30%, от 1 януари 2013 г. – 35%, и 2014 г. – 40%. Фактически всички разбираме, че това е един, бих казала, лек жест малко преди изборите за около 700 хиляди пенсионери, като 500 хиляди от тях ще получат пенсия до 250 лв. Така че това предложение е вашата предизборна платформа. Възползвам се от случая, че съм на трибуната по този казус и просто искам да кажа на господин министъра – господин Младенов, чл. 70 на Кодекса на труда, през 2007 г. е предвидено за всички пенсионери, които работят – жени над 60 години, мъже над 63 години, да се бонусира всяка година трудов стаж по 1,5%. След това беше направена промяна и станаха 3%. Така че не казвайте, че вие ще го направите, тъй като то вече съществува в правния мир и аз предполагам, че част от хората са се възползвали. Може би някой от вашите колеги и Ви е казал, че това е новооткритие, но то вече съществува и на всеки пенсионер се плаща това. Просто ви го казвам, тъй като излиза на първа страница на вестниците като новина, а то е нещо, което вече е направено и вече работи. Така че по този текст аз настоявам, колеги, да гласуваме вашето предизборно обещание, което е добро за всички пенсионери. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма. Господин Младенов, заповядайте за изказване.

Това предполага увеличение на вдовишката добавка между 15 и 45 лв., което ще засегне 700 хил. български пенсионери. Около 500 хил. от тях получават пенсии до 250 лв. Смятам, че по този начин, авансирайки увеличаването на вдовишките добавки, помагаме на тези хора, показваме солидарност към тях, а от друга страна, изпълняваме абсолютно точно това, което обещахме от Политическа партия ГЕРБ в предизборната кампания за увеличаването на

Господин Младенов, не зная кога станахте толкова загрижени за пенсионерите точно два месеца преди изборите? Защо тези пари не бяха залегнали в бюджета за 2011 г.? месец декември, когато ние от опозицията многократно предлагахме увеличаване на пенсиите, поне да покрият инфлацията, Вие мълчахте по този въпрос?! Изведнъж два месеца преди изборите Вие ставате изключително загрижен за пенсионерите! Откъде идва тази любов?! Искате с парите на данъкоплатците да спечелите любовта на пенсионерите. Само че българският пенсионер не е глупав

увеличава пенсиите съобразно инфлацията и увеличаването на доходите. А вие сега тук какво ни предлагате? Вие предлагате два месеца преди изборите

Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стойнев, Масларова и Богданова, което не се подкрепя от комисията.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който се подкрепя от комисията.

Изказвания? Няма. Ан блок подлагам на гласуване параграфи с номера 7 и 8 по вносител, които стават съответно 9 и 10 по доклада на комисията.

В чл. 343а се правят следните изменения: 1. В заглавието думите „пенсионната схема на Общностите” се заменят с „пенсионните схеми на Съюза”. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „служител на Общностите” се заменят със „служител на институция или орган на Европейския съюз”, а думите „пенсионната схема на Общностите” се заменят с „пенсионните схеми на Съюза”.

желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване § 11 в редакцията му съгласно доклада на комисията.

заглавието думите „пенсионната схема на Общностите” се заменят с „пенсионните схеми на Съюза”. 2. Алинея 1 се изменя така: „(1) Осигурителният стаж, за който е прехвърлен актюерски еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1, не може да се ползва за определяне на правото и размера на пенсия, свързана с трудова дейност по българското законодателство.” 3. В ал. 2 думите „органа на Общностите” се заменят с „институция или орган на Европейския съюз”. 4. В ал. 3,

искам правилно да ме разберете – няма как народен представител в количествено измерение да има много повече предложения, отколкото Министерството на труда и социалната политика, отколкото НОИ. Вие виждате колко предложения има тук, които касаят транспониране на европейското законодателство. Не може постоянно да разчитате на народните представители. Вие трябва да се замислите за вашия капацитет в Министерството на труда и социалната политика. Ако Ако не са тези навременни предложения, ако не бъдат забелязани, вие де факто можете да подведете Народното събрание. И това не се случва за първи път. Погледнете само в този параграф в количествено измерение предложенията на Светлана Ангелова и вашите предложения! Същото важи и за Националния осигурителен

Няма. Подлагам на гласуване § 13 в редакцията му по доклада на комисията.

предложение на народния представител Светлана Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 10, който става § 14: „§ 14. В чл. 343г се правят следните изменения и допълнения:

разпределя средствата, получени от пенсионната схема на Съюза, в следната последователност: 1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза по реда на чл. 343а, сумата, равняваща се на размера на прехвърлените средства, актуализирани към датата на трансфера, се превежда обратно във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в съответните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били прехвърлени; 2. от сумата, останала след разпределяне на средствата по т. 1, съответно – получените средства в случаите, когато не са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза по реда на чл. 343а, се прехвърлят средства, както следва: а) за лице, родено преди 1 януари 1960 г. – във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху което лицето е осигурявано към момента на прекратяване на правоотношението му с орган на Съюза, размера на вноската към момента на прехвърлянето и осигурителните периоди на действителна служба в Съюза, както и всички други осигурителни периоди, зачетени от Съюза, без тези от България;

на базата на възнаграждението, върху което лицето е осигурявано към момента на прекратяване на правоотношението му с орган на Съюза, съответните размери на вноската към момента на прехвърлянето и осигурителните периоди на

Няма. Гласуваме новия § 10а, който става § 15, в редакцията на комисията.

Вие фактически променяте само една дума в § 13! Добре, че имаме буден представител от управляващите, който вижда две дефиниции и прави необходимите промени.

Тези предложения може да ги прави всеки народен представител от Комисията по труда и социалната политика. Предложенията са съобразени със становището, което всички народни представители от Комисията по труда и социалната политика получиха от дирекция „Европейско право” към Народното събрание. Така че ние сме се съобразили и всеки всеки от народните представители, независимо от коя парламентарна група, можеше да припознае тези предложения. Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо Ангелова, аз смятах, че Вие сама сте намерила пропуска на Министерството на труда и социалната политика, а фактически сте взели становището на дирекцията към Народното събрание. Именно за това говоря. Вносител е Министерският съвет и трябва дирекция в Народното събрание да оправя проблемите на Министерството на труда и социалната политика и на НОИ!

аз се радвам, че това е грешката, която сте намерили, господин Стойнев. Явно Вашият капацитет стига дотук. Разбирам и защо се възбуждате от думата „Съюз”. За справка – не става въпрос за Съветския съюз, а за Европейския съюз. Други изказвания? Лично обяснение – заповядайте. покаже червен картон, в една нормална демократична европейска държава този министър веднага ще си подаде оставката. (Възгласи: „Еее!” от ГЕРБ.) Но тук вече говорим, че се променят легални дефиниции, релевантни на европейски документи, които липсват във вашето становище! За този капацитет говорим! Иначе дали Европейски съюз, дали Съветски съюз – може би за разлика от Вас, аз не съм бил член на Комунистическата партия, така че да не влизаме в този спор. Благодаря ви.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз исках да подкрепя в залата това, което каза господин Стойнев. Исках да се обърна към господин министъра да се държи с малко по-голямо приличие.

Вместо да си вземете бележка, вашето министерство да си върши работата, а не да Ви поправят народни представители между първо и второ четене, Вие се изправяте тук, за да отправяте иронични забележки по отношение на Съветския и Европейския съюз. Вършете си работата в министерството, а не сравнявайте Съветския и Европейския съюз.

около този терминологичен спор, възползвам се от правото на реплика, за да кажа още нещо. Господин Стойнев, господин Курумбашев, проблемът изобщо не е в Министерството на труда и социалната политика. Дори то да е допуснало този технически пропуск, има дирекция „Европейско право” на Министерския съвет, а вносител на законопроекта е Министерският съвет. Може би този спор е комплимент за Народното събрание, защото дирекцията „Европейско право” на Народното събрание е забелязала този технически пропуск

предложение на народните представители Вяра Петрова, Станка Шайлекова, Анатолий Йорданов, Ангел Даскалов и Никола Белишки. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на съответното му систематично място като § 21.

6 и 7: „(6) Когато лицата по ал. 1, 2 и 3 поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториално поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване.

(7) В случаите по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява Националния осигурителен институт.”

31 декември 1959 г. включително, и на мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, с пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който лицата са били осигурени към 31 декември 2010 г., но са прекратени на основание § 4а, ал. 9 и лицата

разкриват отново индивидуалните партиди на лицата в съответните професионални пенсионни фондове. (2) Лицата по ал. 1, които се пенсионират при условията на чл. 68, 69 и 69а, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт

до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2, в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им. им. (3) В случай на определена пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто лицата по ал. 1 имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт 50 на сто от прехвърлените на основание професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски за тях във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, в размерите по чл. 157, ал. 1,

преживял съпруг, низходящи или възходящи, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства от професионалния пенсионен фонд, в който е бил осигурен техният наследодател към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски за него във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, в размерите по чл. 157, ал. 1, в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им. Когато лицето няма наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи, средствата се внасят в държавния бюджет.

в който тези лица са били осигурени към 31 декември 2010 г., и постъпилите във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски за тях, в размерите по чл. 157, ал, 1, по сметка на професионалния пенсионен фонд, в който лицата по ал. 1 са осигурени към 31 декември 2014 г. Средствата се прехвърлят до 15 юли 2015 г.

са били осигурени към 31 декември 2010 г., и постъпилите във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, осигурителни вноски за тях, в размерите по чл. 157, ал, 1, т. 2 по сметка на професионалния пенсионен фонд,

Гласуваме наименованието на подразделението по вносител – „Преходни и заключителни разпоредби”.

Не се дължат лихви върху установени задължения на осигурени или самоосигуряващи се лица за парични обезщетения, получени за периоди до влизането в сила на този закон в нарушение на чл. 53, ал. 4, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла. (2) Алинея 1 се прилага, ако: 1. лицата погасят изцяло главницата по задължението си в срок от 6 месеца от влизането в сила на този закон, ако то е установено с влязло в сила разпореждане до деня на влизането в сила на този закон, включително и когато е разсрочено по реда на чл. 116; 2. лицата, за които разпореждането за установяване на задълженията е влязло в сила след деня на влизането в сила на този закон, погасяват задължението си в 6-месечен срок от влизане в сила на разпореждането.

погасяване на задълженията. (4) За погасените задължения до влизането в сила на този закон Националният осигурителен институт възстановява платените лихви на осигурените или самоосигуряващите се лица. (5) Искането за възстановяване на лихвите по ал. 4 се подава в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. Сумата се възстановява в срок до два месеца след подаване на искането по посочена от лицето банкова сметка.” Няма. Гласуваме § 21 в редакцията му по доклада на комисията.

1. Параграфи 32, 33, 36 и 63 се отменят. 2. Параграф 65 се изменя така: „§ 65. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 51, който влиза в сила от 1 януари 2012 г.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за § 17, който става § 20.

уважаеми дами и господа народни представители! Това е част от вашата пенсионна реформа, която предвиждаше всички социални плащания да се изведат от Националния осигурителен институт и да се прехвърлят в системата за социално подпомагане, където и аз считам, че им е мястото. Само че още когато обсъждахме пенсионната реформа, вие не се вслушахте в съвета на Коалиция за България. Тогава Ви предупредихме: „Господин министър, ако не сте готов, то тогава дайте да направим нужните изменения в Кодекса за социално осигуряване”. Вие казахте твърдо: „Не, слагаме срок – от 2012 г. всички социални плащания ще се изведат от системата на НОИ”. Даже тук заместник-министър Симеонова ни увери как вие работите денонощно, как сте готови с пакета и септември месец, след ваканцията на Народното събрание, започваме с необходимите законодателни промени. Сега какво се получава? Вие не сте готови. Наистина не сте готови, защото това е доста съществена реформа и Вие сам разбирате, че можете да ощетите хора, тъй като вашата система не е готова. Вие, разбира се, ще прехвърлите вината и ще кажете: „Да, ние заварихме еди какви си проблеми, нямаше нужната система”. Е, добре де, Вие това не го ли знаехте, господин министър? Две години вече сте министър. И сега предлагате отново да го отложим за 2013 г. Дайте по-добре да отпаднат тези текстове. Ако имате нужния капацитет, ако сте готов, то тогава направете нужните промени, но явно Вие не сте готов и не можете да направите необходимата реформа, и това е истината. Кажете го: не сме готови, няма нищо страшно в това. Тук даже и министър-председателят каза на опозицията: „Помогнете, ние не можем да се справим в някои сфери”. Ето, тук вие не можете да се справите, защото се изисква да имате капацитет, за да се справите, и това наистина вече е реформа. Благодаря ви. Няма. Господин министър, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с това искам да кажа, че една от точките в споразумението от миналата година със социалните партньори и правителството правителството е именно отделянето на социалните плащания, които нямат характера на социално осигуряване, да преминат към социалното подпомагане. Именно от тази гледна точка ние не сме се отказали от своята идея и ще го направим въпреки всичко, за да изчистим системата. Но тъй като заварихме една липса на информационна система между институциите на Агенцията за социално подпомагане и НОИ и се оказа, че става въпрос все пак за около 500 хиляди лица, които ще получават тази помощ по Закона за социалното подпомагане, искаме да тестваме системата, за да сме сигурни, че няма да ощетим никой, но категорично това ще го направим от 1 януари 2013 г. Други народни представители желаят ли да вземат отношение по дискутираните текстове? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Емилия Масларова и Валентина Богданова, което комисията не подкрепя. Гласували

Гласували 85 народни представители: за 16, против 67, въздържали се 2. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 17, който получава

Предложение на народния представител Светлана Ангелова за създаване на § 17а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 17а, който става § 24 със следната редакция: „§ 24. В Кодекса за застраховането в заглавието на чл. 230б думите „пенсионната схема на Общностите” се заменят с „пенсионните схеми на Съюза”.” Изказвания? Няма желаещи. Подлагам на гласуване § 24 в редакцията му по доклада на комисията. Гласували

от 1 септември с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Индексирането се извършва съобразно размера на пенсиите с процент, равен на сбора от индекса на потребителските цени през 2009 г. и индекса на потребителските цени през 2010 г.” Комисията не подкрепя предложението.

за отглеждане на малко дете от 240 лв. на 270 лв. Нали така, господин министър? Надявам се, че и Вие няма да възразите. Няма да Ви разбера обаче, ако отново извадите довода, че не сте съгласували това със социалните партньори. Кой ще бъде този социален партньор, който ще възрази обезщетението за отглеждане на малко дете да се увеличи? Аз съм сигурен, че всички ще бъдат съгласни. Затова, призовавам ви, колеги народни представители, знаете какъв демографски проблем имаме;

Защо няма да го подкрепите? Много просто – защото децата не могат да гласуват, затова няма да го подкрепите. Но ако го подкрепите, тогава вие ще оборите тази моя теза. Благодаря за вниманието. Госпожа Ангелова, първа, след нея – господин Петров. да, действително няма да подкрепим тези предложения. Това, с което Вие започнахте: защото не са съгласувани със социалните партньори, не са разглеждани от Надзорния съвет на НОИ и най-важното – за тях не са предвидени средства в държавния бюджет. Вие правите предложения за промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване без да правите финансова обосновка. Ние направихме финансова обосновка и се оказа, че за вашите предложения, от 1 септември до края на годината, са Откъде ще ги вземете тези пари, питам ви? Отново вие си правите сметка без кръчмар. Как ще платим сметката на вашия популизъм? За вас, естествено вие сте над нещата и няма никакво значение дали държавата има или няма пари. За вас най-важното е да хвърлите в публичното пространство едно популистко предизборно предложение, за да се разбере: вижте колко много сме загрижени за българския пенсионер; да привлечете общественото внимание преди изборите, както направихте през 2009 г. и похарчихте 825 млн. лв. за пенсионерите, но те ви те ви възнаградиха – знаете какъв е резултатът от изборите през 2009 г. Ние няма да подкрепим това предложение, защото то е спонтанно, необмислено и несъгласувано. За нас е по-важна финансовата стабилност на държавата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Ангелова. Господин Петров – втора реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Госпожо Ангелова, какви финансови обосновки очаквате? Господин Стойнев, вашата партия управлявала ли е някога страната в условия на криза? ПЕТЪР ПЕТРОВ: Доколкото ми е известно, доколкото си спомням, кризите в България настъпват след ваше управление!

в някоя страна, тъй като кризата беше световна, някой е увеличавал пенсии и заплати? Дайте този пример и аз съм сигурен, че Нобеловата награда за икономика не ви мърда. Моля ви се,

Вижте, ако за вас да се вдигат пенсиите е пари на вятъра, за нас не е. Нашата цел де факто е да подпомагаме пенсионерите, защото те преживяха този несправедлив преход. Искам да отговоря на господин Петров.

Само че, уважаеми дами и господа, България влезе възможно най-късно в кризата. Уважаеми господин Петров, от 19 минимални работни заплати в държави – членки на Европейския съюз, единствено в България досега не е вдигната минималната работна заплата. И това трябва да го разберете. Във всички други държави се вдигна минималната работна заплата. Защо имаме голям износ? – защото Европа отдавна излезе от кризата, господин Петров, а в България кризата се задълбочава все повече и повече. Това е основната причина. Недейте да смятате, че когато увеличавате конкретна социална помощ за дете, не може да го приемете като разход. Не може във всяко едно ваше обяснение дори и за деца да се казва, че няма пари. Престанете да се водите по идеологията на министъра на финансите. Аз разбирам, министърът водеше тежки битки, и винаги министърът на финансите ги печелеше. Това е единственият човек, който никога не си променя мнението и винаги е отстоявал това, което е казал, винаги се е получавало. Дори и министър-председателят не е толкова печеливш, както е министърът на финансите. Но това е грешна политика.

всъщност това, което искам да Ви кажа, е само един въпрос: каква икономика ни оставихте вие? Да не би икономиката на Германия или производителността на Германия...

Какво да направим ние, когато вие оставихте страна без икономика, без индустрия?

Десните оставиха на левите в Гърция една фалирала държава. Вие имахте тук 8 млрд. лв. фискален резерв – необходими средства да направите нужни реформи, ако можете. Вие не успяхте, похарчихте парите.

неправомерно борави със сметките и, че начините, по които представя безработицата, е в пълна грешка. Досега тя намаляваше и намаляваше, но когато му обясних защо намалява и че го подвеждат, знаете, от един месец безработицата се вдигна

т. 2 от предложението на народните представители Стойнев, Масларова, Богданова да бъде гласувано отделно или тези три точки, три предложения да се гласуват поотделно. В

Ще се опитам да обясня за какво става въпрос. Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете от една до две години е в размер на 240 лв.

Уважаеми колеги, големият проблем тук е, че минималната работна заплата ще бъде увеличена за последните три месеца на 2011 г. от 240 на 270 лв., а обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години ще си остане 240 лв., защото Бюджетът на Държавното обществено осигуряване откъсва минималната работна заплата от обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години. Затова, понеже става въпрос за малко пари – аргументът тук, че не са предвидени в бюджета, не е сериозен, защото не са предвидени парите за минималната работна заплата – господин Стойнев каза преди малко. Затова аз предлагам да подкрепите това предложение, което касае обезщетението за отглеждане на деца. Следващото нещо, което искам да кажа в рамките на това изказване. Уважаеми колеги, за тези които нищо не знаят за увеличението на пенсиите през годините, за тези, които малко знаят по този въпрос, за тези, които говорят без да са наясно за какво става въпрос, ще кажа какво се случваше през 2008-2009 г. 2008-2009 г. От 1 октомври 2008 г. бяха преизчислени абсолютно всички пенсии с осигурителния доход от 2007 г. Ставаше въпрос за увеличение на пенсиите с 22%. На следващо място,

от 1 април – максималната пенсия за първи път се увеличава от 490 на 700 лв.; - от 1 юли се предвижда осъвременяване на пенсиите по Швейцарското правило – една част от това беше изтеглена от 1 април с 9%; - същата година от 1 януари дните, през които се плаща така нареченото високо обезщетение за майчинство – 90% от осигурителния доход, от 315 на 410 дни. Това са пет мерки. Уважаеми колеги, в резултат на тези мерки по

Само с 1%! Големият проблем тук не е в разходите, за които говорите. Големият проблем е, че в резултат на кризата приходите за 2009 г. са намалени точно с 560 милиона. Тази грешка е допусната в условия на прогнозиране на бюджета, когато през 2008 г. е имало излишъци. Такива грешки са допуснати в целия Европейски съюз, във всички страни. Така че да обвинявате предишното правителство в някакви грехове по отношение на пенсионерите е абсолютна грешка. Преди малко ви обясних за какво става въпрос.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Доктор Адемов, аз не знам да има закон, който да обвързва размера на обезщетенията за гледане на дете до двегодишна възраст с размера на минималната работна заплата. Ние непрекъснато говорим, че трябва да не обвързваме плащанията с размера на минималната работна заплата. Предложението, което Вие давате, е добро, но то ще бъде взето предвид

никога не съм казвал, че размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години е обвързан с минималната работна заплата. Напротив, казвам, че този размер на обезщетението се определя ежегодно с Бюджета на Държавното обществено осигуряване.

при положение, че увеличаваме минималната работна заплата, според мен, е абсурдно да не променим обезщетенията за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години. Да потърсим в рамките на тези три месеца корелация между размера на обезщетението и размера на минималната работна заплата, каквато корелация е имало през всичките години. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Младенов, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Като слушам тук какво се говори за доходите за пенсия, за труд, за обезщетенията, искам да напомня три неща. Първо, в състояние на икономически подем преди 2009 г. предното правителство, реализирайки излишъци, водеше такава социална политика, която ние, в състояние на криза през последните две години, запазихме.

и ни оставихте близо милиард-милиард и половина дефицит в Националния осигурителен институт. Вие не направихте тази пенсионна реформа, която трябваше да направите, а ние я започнахме миналата година и ще я продължим заедно със социалните партньори. Защото много добре разбирате каква е ситуацията в пенсионното осигуряване. Трето, нека да не забравяме нещо друго, когато говорим за обезщетенията за деца. България е единствената държава в Европейския съюз, където отпускът за майчинство е 410 дни при 90% плащане на това обезщетение от дохода. Така че нека да говорим и да назоваваме нещата с истинските им имена. Господин Стойнев, ние направихме първата стъпка, излизайки вече от кризата, заедно със социалните партньори и на базата на разчети и на анализи увеличаваме от 1 септември минималната работна заплата с 12,5%. На базата на това ще се вдигнат и редица други доходи, което вече е факт в редица отрасли и браншове. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Бих искал да започна моето изказване като взема реплика от председателя на Комисията по труда и социалната политика. Уважаеми господин председател, кризата в България не дойде последна. За наше съжаление Вие разбрахте много късно, че има криза.

има няколко знакови изказвания тези дни в Германия. Искам да Ви цитирам само едно от заглавията, което е във вестник „Зюддойче което е следното: „Да се учиш от България”. По-нататък в посланието за изказването на министър Дянков, се казва: „Да се учиш от България, означава да се учиш да побеждаваш!” Това, което Вие не можахте да направите. Вие не можахте да формулирате никакви политики. Вашите политики се основаваха на популистични изказвания. Популистични изказвания, които правите и в момента, защото знаем, че след няколко дни ще ходите на Бузлуджа и там трябва да дадете някакъв отчет, че вие правите нещо. Но това, което вие правите, не е градивна политика в социалната сфера, а една политика, основана на популистични изказвания. Още веднъж ще повторя: изказвания, които целят временно да дадат някаква илюзионна надежда на вашите избиратели, че вие нещо правите, а всъщност не правите нищо. Това, което правим ние, го оценяват в Европа. Европа казва: „Да се учиш от България, означава да се учиш да побеждаваш”, казвам ви го още веднъж. Благодаря ви за вниманието. Господин Стойнев – първа реплика. Госпожо председател, моля да прекъсвате изказвания, които нямат нищо общо по темата, тъй като тук дебатираме един изключително сериозен въпрос. Господин Иванов, за мен е важно да се разбере: Вие съгласен ли сте да вдигнем обезщетенията на децата от 240 на 270 лева? Благодаря ви. Няма да ползвате дуплика. Госпожо Масларова, имате думата за изказване.

Благодаря Ви, д-р Адемов, и за това, че все пак казахте на колегите какво е направено през годините. Защото да се говори, че ние говорим само популистки – точно точно в тази зала и точно сега, за един предишен период в областта на социалната политика, мисля, че е меко казано некоректно. Защото току-що вашият министър каза, че сме единствените в Европа, които сме направили най-дългия отпуск по майчинство, който е заплатен 90% на осигурените майки – на 410 дни. Това, уважаеми колеги, не е популизъм. Това е нещо, което е направено. Направени са детските добавки от 15 лв. на 35 лв., и то не в последния ден на мандата ни, а много преди това. Увеличени са и пенсии, и доходи, и така нататък, но не искам да се спирам на това. Уважаеми колеги! Да, периодът е труден и всички ние го разбираме. Много ви моля, не коментирайте какво сме оставили. Оставили сме 6% ръст на икономиката, под 6% безработица, над 67% коефициент на заетост, Сребърен фонд, господин министър, към който са насочени много апетити и който е над милиард и 600 милиона и така нататък. Така че нека да не спорим за това. Колеги, ние ви правим предложение: обезщетението за гледане на дете на осигурените майки майки – това са жените, които са работили, които до навършване на една година на детето са получавали 90% от заплатата си и ако не се върнат на работа, а останат да го гледат до 2-годишна възраст, да получават минималната работна заплата. Те са се осигурявали на не по-малко от минималната работна заплата през целия период, по който са стигнали до отпуска по майчинство. Така че тук става въпрос не за жените, които не са осигурени, са осигурени, а за работещите жени, за интелигентните жени, за знаещите и можещите жени. Повтарям: за осигурените майки! И направете сметка за колко души, тъй като една голяма част от тях са в отпуск по майчинство, те имат работни места и поради проблеми в доходите, поради това че има инфлация, поради това че има криза, те приоритетно се връщат на работа. Не се връщат тези, които трудно могат да намерят заведения за отглеждане на детето, тоест да настанят детето си в детска ясла. Това е нещото, за което ние правим предложение. Искам да кажа и още нещо. Министърът на финансите спомена, когато ставаше въпрос за увеличаване на минималната работна заплата, че автоматично ще се вдигнат и обезщетенията за отглеждане на малки деца. Но те не се вдигат автоматично! Вие нали разбирате, че на 1 септември или може би малко по-късно, майките ще се изправят пред вас и ще дойдат да искат увеличение на тези обезщетения. Просто ви предпазваме. Направете го: това не са огромни суми! Понеже поставяте въпроса – откъде пари? – искам само да ви напомня нещичко. Преди дни излезнаха публикации с колко са увеличени заплатите на висшите държавни служители – за тази година са 120 милиона, още толкова са за подслушвателна апаратура по различните инстанции на Министерството на вътрешните работи. Доколкото знам 80 милиона са предвидени за облекло на 35-40 хиляди полицаи. Колеги, ето ви едни доходи, които се увеличават с 25-30%, на работещи във висшата държавна администрация, а не можем да предвидим увеличение на обезщетението на майките, които са, пак казвам, осигурените майки за четири месеца, докато дойде време да гледаме бюджета за 2012 г. Така че, госпожо председател, аз приемам предложението на д-р Адемов като един от вносителите, да разделим гласуването по тези точки и предполагам, че колегите ще разберат за какво става въпрос. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Емилия Масларова и Валентина Богданова за създаване на нов § 17а включва промени

Подлагам на гласуване предложението по т. 1 за промени в чл. 9 за определяне на минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, което комисията не подкрепя. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стойнев, Масларова и Богданова по т. 2 за промени в чл. 11 става дума за размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете. Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, колеги! Става дума за 4 милиона и според мен водим един нелеп дебат, защото вие в едно следващо заседание ще коментирате един отхвърлен законопроект на госпожа Плугчиева, която иска както студентите, така и докторантите да получават еднократното обезщетение при раждане. Единият министър отказва това, защото всички те изведнъж ще родят днес и сега, а другият, защото има тълкувателно решение за прилагането на закона. Сега отказвате закономерно да повишите възнаграждението, което получават майките под формата на обезщетение за отглеждане на дете. В края на краищата да престанем да говорим, че в България има демографска криза, която стои на обсъждане и е тревожно явление пред Народното събрание. Моля Ви, госпожо председател, подложете на прегласуване това решение. Колеги, подкрепете го! милиона са сума, която бюджетът на България може да си позволи, отношението обаче е важно, решението на проблема също.

Няма. Подлагам на гласуване § 25 в редакцията му по доклада на комисията. Гласували

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Дами и господа народни представители, съгласно гласувания вчера дневен ред за настоящото извънредно пленарно заседание от предвидените четири точки – три от тях приключихме, остава последна точка четвърта, а именно гласуване на Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права, с вносители Ахмед Доган и група народни представители. Съгласно процедурните правила в нашия правилник това гласуване не може да се състои по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Разискванията във вчерашния ден приключиха в 19,15 ч., откъдето следва, че не по-рано от 19,15 ч. в днешния ден може да се произведе гласуването по проведените разисквания и проекта за решение. Това съставлява важна причина по смисъла на чл. 54, ал. 1, когато председателят може да прекъсне заседанието за определено време. Предвид горното прекъсвам настоящото пленарно заседание до 19,15 ч., когато ще продължим с последната точка от приетия дневен ред за извънредното пленарно заседание. Едно съобщение: Здравната комисия ще има извънредно заседание в зала „Запад” по време на прекъсването на настоящото пленарно заседание.